nacionalnih manjina za 2005. godinu Sukladno članku 37. ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, Vlada Republike Hrvatske dostavila je navedeno izvješće. Raspravu su proveli Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, Snježana Bagić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Podnošenjem izvješća Vlade Republike Hrvatske o provedbi ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava obveza je Vlade propisana tim istim zakonom i njegovim člankom 37. U izvršavanju te svoje zakonske obveze Vlada se nalazi, odnosno podnosi izvješće ovom Visokom domu po drugi put. Prvi put je Vlada tu svoju obvezu ispunila prošle godine, 2005. godine, kada je podnijela izvješće o provedbi Ustavnoga zakona za 2003. i 2004. godinu. Ovaj Visoki dom to izvješće je usvojio na sjednici održanoj 17. ožujka 2006. godine kada je obvezao Vladu ujedno da se izjasni u narednom izvješću o primjedbama i prijedlozima. Ustavni zakon je krovni zakon koji regulira u širokom smislu prava nacionalnih manjina koje u jednom demokratskom društvu trebaju biti garancija zaštite i prosperiteta tih manjina u društvu. Uz ovaj Zakon postoji niz zakona kojima su detaljnije propisani načini na koji se ta prava trebaju štititi i ostvarivati kao što su Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor i drugi zakonski akti. Međutim, ono što mi se čini važno napomenuti je da ne treba suhoparno nabrajati samo zakonske tekstove jer se vrijednost zaštite prava vrednuje i osvjedočuje u njihovoj praktičnoj primjeni i one ne znače samo puku uporabu jezika i pisma kao bitnih obilježja nacionalnih manjina već i zaštitu kulturne različitosti manjina i aktivno sudjelovanje u političkom i javnom životu društva. Svaka prava i one vrijednosti koje se trebaju štititi u jednoj nacionalnoj manjini su na neki način objedinjene i naglasak je stavljen na ta prava koja se trebaju štititi. U članak 7. ovog Ustavnoga zakona kojim se propisuje da se trebaju osobito štititi pravo nacionalnih manjina na služenje svojim jezikom i pismom privatno, te u javnoj službenoj uporabi, na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se službe, na uporabu svojih znamenja i simbola, na kulturnu autonomiju, pravo na očitovanje svoje vjeroispovijesti te na osnivanje vjerskih zajednica, pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, samoorganiziranju … /Govornica se ne razumije./ interesa. Zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, te upravnim i pravosudnim tijelima, sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda. Realizacija tih, ovim Ustavnim zakonom zajamčenih prava, prikazana je u ovom Izvješću, prikazan je i utrošak sredstava koja su se u proračunu ostavila za ovu namjenu pa mi dozvolite samo napomenuti da u odnosu na prošlu godinu ukupna financijska sredstva koja su u okviru proračuna pojedinih resora i savjeta za nacionalne manjine utrošena za financiranje prava zajamčenih Ustavnim zakonom povećana su 33% u odnosu na 2004. godinu. Ovo Izvješće u odnosu na Izvješće na prikazuje utrošak sredstava ne samo po pojedinim aktivnostima nego i prema aktivnostima koje su ostvarene u odnosu na pojedinu nacionalnu manjinu. Isto tako ovo Izvješće u odnosu na prošlogodišnje Izvješće je nešto opsežnije, osobito u dijelu koje se odnosi na Vijeće nacionalnih manjina i zbog toga što su tek 2005. godine zapravo formirana sva vijeća i počela su sa radom. Kao što sam već prije rekla, ovdje je Vlada Republike Hrvatske u zaključnom osvrtu barem pokušala, ovaj Visoki dom će ocijeniti ukoliko je u tom uspjela, osvrnuti se na primjedbe i prijedloge koji su dani u odnosu na prethodno izvješće. U zaključcima ćete vidjeti i uočiti da recimo uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina u službenoj uporabi, odnosno zahtjevi za njihovo korištenje se smanjuju premda su pravosudna tijela i upravna tijela spremna omogućiti to. Međutim, to znači da trebamo zapravo svi zajedno poticati nacionalne manjine da se, da ostvaruju to svoje pravo i da traže uporabu službenog jezika i pisma u sredinama u kojima to imaju pravo. Uvažene dame i gospodo zastupnici, dozvolite mi samo napomenuti da je provedba Ustavnoga zakona uz obvezu koja proizlazi iz samog Ustavnoga zakona je obaveza koja proizlazi iz međunarodnih ugovora i akata kojih je Republika Hrvatska stranka. U prvom redu Okvirne konvencije o pravima nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. Republika Hrvatska je putem Vlade obvezna i o provedbi ovih međunarodnih dokumenata podnositi izvješća, međutim dinamika, odnosno rokovi kada se podnose izvješća nije istodobna. Stoga, dozvolite mi samo napomenuti da će se u pogledu Europske povelje o regionalnim i ovom Visokom domu uputiti, odnosno već je upućen, cjelovito izvješće koje će se, nadamo se, uskoro raspraviti. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Izvješće?

Svi ste dobili Izvješće našega Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i ja ću samo pročitati najbitnije dijelove. Ocijenjeno je da je Izvješće za 2005. godinu kvalitetnije od prethodnoga ali još uvijek ima konceptualnih nedostataka. Izraženo je tako mišljenje da bi sva pitanja koja se tiču provođenja Ustavnog zakona trebala biti tretirana s podjednakom pažnjom. Razmatrano izvješće o nekim pitanjima daje detaljan opis činjeničnog stanja kao npr. kada je riječ o izborima za predstavnička tijela lokalne i područne samouprave. Dok se za neka druga važna pitanja daju samo naznake problema. Preporučeno je Vladi da ove nedostatke ukloni u narednim izvješćima kao i da naredna izvješća pored konstatacija i opisa problema, jer uglavnom nije problemski postavljen ovo izvješće nego zapravo to je jedan inventar samo onoga što je napravljeno. Sadrži i analizu uzroka neostvarivanja pojedinih manjinskih prava i prijedloge konkretnih mjera koje se namjeravaju poduzeti. U vezi s konstatacijom u Izvješću da uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina u pravosudnim i upravnim tijelima, odnosno postupcima pokazuje tendenciju kontinuirano opadanje, odnosno da se broj zahtjeva za uporabu manjinskih jezika i pisma kontinuirano smanjuje, iako su upravna i sudbena tijela spremna prihvatiti uporabu manjinskih jezika u postupcima rečeno je da se ova konstatacija treba uzeti s rezervom. U raspravi je predočena predstavka upućena Odboru u kojoj se navodi da zahtjevu stranke za uporabu manjinskog jezika u sudskom jeziku iako je to izričito traženo nije udovoljeno. U vezi s problemom zastupljenosti manjina u medijima i pristupa manjina medijima istaknuto je da je, da se u Izvješću samo konstatira da stanje nije zadovoljavajuće ali da treba, ali nema naznaka kako se taj problem namjerava riješiti. Kada su u pitanju javne radio i TV postaje, posebno HRT rečeno je da Vlada tu ima instrumente utvrđene zakonom. Istaknuto je da se ispunjavanjem zakonom utvrđenih obveza medija prema manjinama koje se financiraju iz javnih izvora ne može tretirati kao miješanje u uređivačku politiku već kao zahtjev za ispunjavanje zakonske obveze. Postavljanjem pitanja raspodjele i trošenja sredstava koje se okvirom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta osiguravaju za potrebe odgoja i obrazovanja na jeziku i pitanja nacionalnih manjina je zatraženo objašnjenje kada će ministarstvo sukladno više puta ponovljenim zahtjevima odbora utvrditi i javno obznaniti kriterije za raspodjelu sredstava odluke o raspodjeli i metodologiju praćenja utroška sredstava. Kad je u pitanju ostvarivanje prava manjina na zastupljenost u upravnim i sudbenim tijelima podržana je ocjena Vlade da su donošenjem nekoliko zakona o sudovima, o državnim službenicima itd. stvoreni preduvjeti za ostvarivanje tog manjinskog prava u praksi. da je za praktično ostvarivanje potrebno izravno angažiranje Vlade i središnjeg tijela, državnih tijela te stalan nadzor nad provođenjem zakona koje to pravo uređuju. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 9 glasova za i jedan suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese ovo izvješće. Otvaram raspravu, za Klub nacionalnih manjina u prvom dijelu će biti poštovani zastupnik Furio Radin, a u drugom dijelu poštovana zastupnica Zdenka Čuhnil, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ću se zaustaviti samo na nekoliko točki ovoga izvješća, a onda će nastaviti kolegica Zdenka Čuhnil koja će obraditi i neke druge probleme jer kada se govori o izvješću, o provedbi Ustavnoga zakona za određenu godinu, a to je, ovo je za prošlu 2005. godinu, onda to je i prilika naravno da se govori i o određenim problemima koji se postavljaju odnosno određenim dijelovima određenim dijelovima života nacionalnih manjina koji nisu dobro riješeni. O stvarima koje su dobro riješeni nema ni razloga da puno razgovaramo jer smatramo mi iz Kluba nacionalnih manjina da bi trebalo, da je ili odnosno da bi trebalo biti normalno da život jednog takvog jednog segmenta ni važnijega niti manje važnoga od ostalih segmenata hrvatskog društva, znači treba uvijek biti normalno da on funkcionira na način kako, na način koji zadovoljava upravo pripadnike u ovom slučaju nacionalnih manjina. Znači ni bolje niti lošije od ostalih segmenata hrvatskoga društva. Kada želimo govoriti o kritičnim točkama koje doduše, o kojima doduše ovo izvješće i na neki način govore barem ih spomene, onda mišljenje Kluba nacionalnih manjina da

ne objašnjavaju se na način koji odgovara onoj realnosti kakvu mi poznajemo. Najbitnija za svaku nacionalnu manjinu je uporaba jezika odnosno pisma, pismo u slučaju nekih manjina u Hrvatskoj, jer ostale upotrebljavaju isto pismo kao što upotrebljava većinski narod, ali međutim kada se ovdje govorio uporabi jezika u pravosudnim i upravnim postupcima i kada se konstatira opadanje, a onda zapravo to se objašnjava opadanjem svijesti nacionalnih manjina, ja mislim da to zapravo je jedno više nego drugo jedno ironično objašnjenje. Biti ću jasniji. Uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima, u vođenju sudskih postupaka na primjer gotovo da ne postoji. Mi ovdje nemamo niti postotak koliko ima tih, koliko ima na primjer sudskih postupaka koji se vode na manjinskom jeziku, a zašto nemamo taj postotak, zato što bi on bio toliko mali da zapravo to bi ovo izvješće bi zapravo postavio problem na sasvim drugačiji način. Mi nikad nismo ni dobili izvješće o tome koliko doista se sudskih postupaka vodi na jezicima manjina, a ja tvrdim da i kada pripadnici nacionalnih manjina traže da se vodi postupak na njihovom manjinskom jeziku da tu nailaze uglavnom na otpor. Ja sam i pročitao jednu predstavku, ima i drugih, ako se ide bilo koji postupak provoditi u bilo kom, na bilo kom sudu pa čak i u mojoj Istri gdje kao svi pričaju da je najbolje riješeno pitanje uporabe jezika nacionalne manjine i općenito poštivanje prava nacionalnih manjina, naići ćete na otpore. ćete na otpore. Kada se govori o tome, kada se govori o iskaznicama. Zbog čega samo manji broj pripadnika nacionalnih manjina zapravo ide i traži osobnu iskaznicu na jeziku nacionalnih manjina? Bolje rečeno najveći postotak onih koji traže pripadaju mojoj manjini, talijanskoj manjini, ali i ovdje nedovoljno. Zbog čega? Zbog toga što je sam problem u definiciji tko ima pravo na iskaznicu na jeziku nacionalnih manjina. To pravo, ovdje je sigurno doživljena jedna regresija od '90. godine nadalje. Tu moram reći da je doživljena regresija, zbog čega? Zbog toga što do tada dvojezične iskaznice barem u Istri su bile pravo teritorija. Znači, postojale su dvojezične općine i na tim dvojezičnim općinama svi stanovnici su imali pravo na dvojezičnu iskaznicu. I nitko nije bio diskriminiran. Nitko nije imao ni primjedbe na to. Znači, teritorij je bio dvojezičan i svi Hrvati, Srbi, Talijani, svi koji su živjeli u toj općini su imali dvojezičnu iskaznicu. To je ostalo, činjenica da je to ostalo U Sloveniji Talijani imaju, ne Talijani imaju pravo nego u općini Kopar i općinama gdje žive Talijani, svi imaju dvojezične iskaznice. I Slovenci se zato ne osjećaju manje Slovencima. Ovdje kod nas toga nema i zato ja smatram da postoji jedan određeni dio manjinskog stanovništva koji smatra da je to onda valjda nešto što nije dobro imati zato što onda te to obilježava na određeni način, samo ti imaš dvojezičnu iskaznicu pa onda niti ne traže takve u definiciji samog dokumenta postoji taj nedostatak i normalna je stvar normalna je stvar da mi ćemo se tom problemu vratiti i mi ćemo predložiti da se taj problem riješi na jedan način koji je nediskriminirajući za nacionalne manjine. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Kao prvo moram reći da u ovoj godini po drugi puta razgovaramo o Izvješću o manjinama. Nažalost svaki puta zaista i dvorana je prazna ali ne prenosi se. Ako to doprinosi senzibiliziranju javnosti ja sam za ali mislim da neke stvari ne treba gurati pod tepih, da o manjinama i o provođenju ustavnog zakona i manjinskih zakona trebalo bi više govoriti jer tada to ne bi bio problem samo manjina, vjerujem da bi bilo i manje problema i da bismo mogli kvalitetnije razgovarati o odnosu većina, manjina. usredotočim na izvješće koje mnogi su ocijenili kao uravnoteženo i analitično, međutim, ja moram reći da je ono ipak nekritično i da mu nedostaje ukazivanje na neriješene probleme i na način na koji se određeni problemi mogu riješiti. Ustavni zakon svakako govori o posebnim pravima, o ostvarivanju posebnih sloboda koje se uživaju ili pojedinačno ili kolektivno, svrstava ih u deset točaka o čemu je ovdje tajnica već govorila. Ja ću probati istaknuti samo neke. Kad se govori o kulturnoj autonomiji u izvješću stoji samo koja su sredstva utrošena. Ja moram reći gledajući iznos da je on zaista velik i da se možemo složiti da je on velik ako ne znamo zašto su utrošena, ako ne znamo da u tome participira 19 organiziranih manjina, da u tome participira 370 udruga ali ovdje bi trebalo kada govorimo o tim sredstvima otvoriti i nekoliko pitanja. Nama preko noći niču udruge. Zašto te udruge nisu organizirane u kreone udruge. Mi smo na neki način podešavali zakon upravo onome što je ovdje netko danas rekao, znate mi smo konzultirali Venecijansku komisiju, ona nije dozvolila da razgovaramo o krovnim udrugama, ona nije dozvolila da posebno reguliramo manjinske udruge već su one ostale u okviru udruga od 3 člana što zasigurno nije dobro i mi danas govorimo o 60 udruga samo romske manjine koja svaka funkcionira za sebe, svaka aplicira na sredstva i zaista može se postaviti pitanje kako i gdje su ta sredstva utrošena. Zanimljivo je da je taj model primijenjen samo u Hrvatskoj, da drugdje nisu vršili pritisak, drugdje postoje i krovne organizacije, drugdje postoje i drugačije definirano osnivanje manjinskih udruga. donosimo svoje zakonodavstvo, nemojmo previše robovati jer često nam se može negativno obiti o glavu. Prema tome, mislim da kad se govorilo o sredstvima trebalo je upravo odvojiti pitanje i i udruga odnosno nicanju velikog broja udruga i normalno otvoriti i pitanje danas, sutra, novelaciji zakona u tom smislu da vidimo šta je sa krovnim udrugama. Kada se govorilo o pravu, odnosno kad se ovdje govori u izvješću o odgoju i obrazovanju ja ću se složiti sa ovim izvješćem da je ovdje zasigurno učinjeno najviše. Ali postoje problemi o kojima se govori 4-5 godina. Govori se o udžbenicima, govori se svakako o pitanju njegovanja jezika, koji na žalost nije kvalitetno definirano niti po satnici, niti po tome da nema dovoljno kvalificiranih učitelja do toga da pojedine škole nisu spremne tada prihvatiti jer ih to posebno opterećuje takav model. Zašto 5 godina, recimo ministarstvo ne želi takav slučaj riješiti? Mi se kažem uvijek pohvalimo brojkama ali iza toga bi u stvari ipak trebala biti jedna analiza problema samoga ministarstva gdje problemi postoje. Ja sam mislila da će moj kolega govoriti o uporabi znamenja i simbola manjina koje je sve više problem i koji sve više stvara incidentne situacije na terenu. Ministarstvo nije progovorilo niti o jednom iako ih je bilo nekoliko i iako ih je moguće izbjeći da je primijenjen zakon. Naime, zakon jasno kaže da se prepušta jedinicama lokalne samouprave da to definiraju misleći na to da se to provodi na lokalnoj razini, da lokalne jedinice imaju svoje svetkovine, svoje dane grada, svoje dane župe itd., kada se mogu ili ne mogu isticati iste zastave.

na instituciji koja uopće ne postoji zato što ne postoji, ali se udrugama i institucijama koje bilježe jedno stoljeće to ne dozvoli. Prema tome, i tu bi ministarstvo trebalo voditi računa o tome i tu progovoriti zašto ima odnosno nema provedbe Služenje jezikom i pismom jedno je od prava, kolega je dosta o tome govorio, međutim ja ću u biti reći da mi u Hrvatskoj praktički nemamo primjene odnosno u uporabi manjinski jezik Ako izuzmemo talijanski jezik koji zaista je u uporabi ali koji na kraju je rečeno da su to samo prošireni Osimski sporazumi na cijelo područje Istre ispada da po ustavnom zakonu vrlo malo odnosno gotovo ništa nije i na tome smo posebno u klubu radili analizu gdje se pokazalo da recimo od 39 jedinica lokalne samouprave za mađarski jezik, to je provedeno u 2, Česi od 9 u 1, i sada da vas ne zamaram podacima. Prema tome, ne vodi se računa o stečenim pravima tamo gdje se pravo stiče po jednoj trećini više manjinskog stanovništva, ako i je ugrađeno u statute tada se ne provodi. Ovdje je opet problem vraćen natrag da središnji državni ured nažalost nije proveo niti jedan jedini nadzor nad statutima jedinica lokalne samouprave, i tamo gdje je bilo pritužbi prebacio je sve to ali se ne odrađuje iako ustavni zakon propisuje način postupanja u takvim slučajevima. Nažalost, moram reći da jednako tako i Vlada se oglušila o nekoliko takvih slučajeva, o Daruvarskom slučaju ću posebno govoriti u svojih 10 minuta, ali mi na terenu gotovo nemamo uporabe službenog jezika. Pardon, manjinskog službenog jezika, jer vrlo često i u svom ovom izvješću doslovce stoji da se primjenjuje u javnoj uporabi. Još jednom ću ponoviti, privatna i javna uporaba nisu regulirani zakonom. Zakonom je regulirana samo službena uporaba. Prema tome, pisati o slobodnom korištenju jezika u privatnom govoru u ovom izvješću mislim da nije dostojno izvješća niti ministarstva, ja ću pročitati kažem kasnije o čemu se radi. Prema tome, mislim da tu treba ipak obratiti malo više pažnje. O sredstvima javnog priopćavanja odnosno o medijima. S jedne strane govorimo o tome kako su ona potpuno nekritična odnosno stvaraju stereotipe, vrlo često u medijima malo se govori o manjinama. Kažem, ako se govori onda je to najčešće govorom mržnje ili se koristi nacionalna pripadnost kao prizvuk Rom, Srbin činili su to i to. Ali nažalost, ono što bi trebao zakon i regulirati, analizirati to su emisije na manjinskom jeziku koje ja moram reći nažalost u Hrvatskoj nema, posebno na televiziji. I to je dio o kojem moramo razgovarati. Ja ću evo ovdje završiti budući da smo i govorili jučer o predstavničkim tijelima odnosno manjinskoj samoupravi koja ima puno problema i o tome će se još govoriti a osobno ću svojih deset minuta upozoriti na još neke probleme. No, Klub nacionalnih manjina u potpunosti nije zadovoljan sa ovim izvješćem i još jednom naglašavamo Vlada bi morala ukazati na probleme, morala bi ukazati na način rješavanja jer previše je godina prošlo od usvajanja zakona odnosno ako uzmemo da je Ustavni zakon četiri godine u primjeni, ostala dva zakona šest godina mislim da bismo u tom dijelu trebali učiniti više, manje govoriti samo o sredstvima a više o primjeni. Hvala lijepa. Hvala. Za Klub SDP-a poštovani zastupnik Ivo Josipović. Izvolite! **Josipović, Ivo (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege! Evo, ja sam tu jer smo pokazali jedan dobar primjer suradnje. Zahvaljujem kolegi Gajici što mi je ustupio iz nekih razloga mjesto. Kratko ću. Točno je da ako pogledamo malo retrospektivno par godina unazad stanje manjinskih prava i onih prava koji proizlaze iz Ustavnog zakona jesu na višoj razini nego što su to bila prije. Ovo izvješće je na neki način formalno. Ono konstatira određeno stanje, vidjeli smo predstavnici Kluba manjina nisu zadovoljni, nismo ni mi u Klubu SDP-a sasvim zadovoljni tim izvješćem jer ono ne reflektira one probleme koji još uvijek postoje i na kojima nismo dovoljno Naravno, za provedbu tih svih prava najodgovornija je Vlada, gospođo državna tajnice, i nadamo se da je pred nama razdoblje u kojem će se napraviti dodatni napori da se stanje poboljša. Naravno, možemo ići pravo po pravo kako je i metodologija ovog izvješća pa reći da eto nije dobro što u medijima manjine nemaju onaj prostor koji bi trebale imate, slažem se, da je problem u obrazovanju takav da manjinske grupacije nisu zadovoljne nastavom koja se organizira, da postoji određena presija u nekim sredinama da se ne pohađa nastava i da se ako se ona pohađa na jeziku nacionalne manjine postoje određeni oblik recimo to tako neformalne segregacije što svakako nije dobro. Isto tako, možemo analizirati i druga prava. Evo, ja tu imam i neke podatke o zastupljenosti pripadnika manjina u pravosuđu i državnoj upravi gdje je očita podzastupljenost u odnosu na Ustavni Ustavni zakon i tu treba naći mehanizme da se to popravi. Očito postojeći mehanizmi nisu dovoljni da se osigura potrebna zastupljenost u pravosuđu i državnoj upravi i očito ako nešto ne funkcionira onda treba promijeniti. Međutim, više od tih formalnih nedostataka mene brine nešto drugo. Ja se slažem sa onima koji kažu, to smo već puno puta čuli kako su nacionalne manjine, njihova kultura bogatstvo svakog naroda i svake države. Ja se slažem i s time da je dio hrvatske kulture kultura nacionalnih manjina i da Hrvatska i kao država i kao kulturna zajednica bez nacionalnih manjina ne bi bila to što jest. Da bi zaista imali doprinos manjina našem zajedništvu i kulturi naravno da dio odgovornosti leži i na manjinama. Manjine u svakom slučaju u svim prilikama moraju biti reprezentanti Hrvatske kao države i kao političke i kulturne zajednice i mene veseli da to sve više i više vidimo i da tu problema na na jednoj suštinskoj razini nema. Međutim, postoji nešto što je ozbiljan problema a to je određeno stanje svijesti. Mimo ovih problema koje tu vidimo je li ima 5% tu a 3% tamo, da li je više ili manje emisija ima nešto što se ne vidi ni u izvješćima ni u brojčanim podacima i to je ono što me najviše brine i najviše žalosti a to je određena barijera koja je između većinskog naroda i nekih, ne uvijek svih, nekih manjina postavljena ne samo iz povijesnih razloga i rata koji je bio i žrtava koje su pale nego i iz jedne uskogrudnosti koju svi skupa moramo liječiti, liječiti, mijenjati, popravljati i ostavljati iza nas. Žalosni su podaci koje vidimo kada se izjašnjavaju mladi ljudi da ni pod koju cijenu ne bi ušli s pripadnikom manjine. To je nešto što kao konstatacija je za mene i kao čovjeka i kao ako hoćete pripadnika ovog Sabora žalosno i strašno, a takvih primjera ima još. Naravno, nitko nikoga ne sili da ulazi u brak posebno kad se ovako apstraktno razgovara taj podatak možda ništa ne znači, on više govori o stanju svijesti koje moramo mijenjati. A da bismo ga mijenjali mislim da moramo više jedni druge upoznavati, da moramo više jedni druge razumijevati i da bi upravo na tom planu, na razbijanju tih predrasuda koje evidentno nažalost postoje u našem društvu država sa svojim institucijama a i institucije kulture od nacionalne televizije, medija, obrazovanja morali raditi više pa rekao bih i drukčije nego što to piše u pojedinim zakonima, aktima, dokumentima i papirima. Sasvim sigurno, izvješće poput ovoga ne smije biti povod za neka međustranačka prepucavanja i dobijanja jeftinih poena, ja to neću koristiti naravno ni u ovom slučaju i ne želim nikoga optuživati ni za ovo ni za ono. I ovo izvješće mi u Klubu SDP-a smatramo kao povod da razmislimo gdje smo, da pogledamo gdje su te slabosti koje objektivno jesu jedan od problem koje hrvatsko društvo ima i da zajedno poradimo ne samo formalnom primjenom zakona nego i suštinski na stvaranju onih pravih iskrenih međunacionalnih odnosa koji će zaista ovu Hrvatsku učiniti domom i za većinski narod i za manjinski narod. Zahvaljujem.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospođo državna tajnice, ja ću u uvodu najprije reći da ovo izvješće nosi naslov Vlade i za to računam da ono nosi i poruke s tog naslova i zato mislim da se kroz njega treba gledati i čitati ono što bi se moglo zvati manjinska politika u ime Vlade. I zato u ovom što ću ja ovdje reći bit će i takvog vrste, takve ako ništa drugo takvog mog očekivanja kroz ova izvješća ili povodom njega. Naprosto zato što kako kaže kolega Josipović malo prije, to je velika tematika ili velika problematika odnosa manjina prema društvu i odnosa društva prema manjinama zašto u krajnjoj liniji i po ovom povodom čega danas razgovaramo dakle po odredbama Ustavnoga zakona Vlada, prije svega Vlada nosi odgovornost. ja ću se ovdje suglasiti s dvije stvari. Na početku ću se suglasiti s dvije stvari. U dvije točke zaključaka ovog izvješća pišu, da je dostignuta visoka razina normativnih prava. Ja se slažem. Ima, ima još ponešto ili ima ponešto što treba i bolje i drukčije nešto razriješiti, ali prije svega polazeći od Ustavnog zakona suglasan sam da smo dostigli normativnu razinu relativno visoku ili prihvaćam i dosta visoku. Druga stvar s kojom sam suglasan a također piše u zaključku to je Ustavni zakon ne pokriva sva područja, sva područja naravno društvenoga života. Slažem se i interes manjina i problemi manjina ne iscrpljuju se samo kroz ono što bi se moglo nazvati ili što, što zovemo u ovom izvješću provođenje Ustavnog zakona. Radi se o mnogočemu još i u zakonodavnom smislu i u životnom smislu što, što je, kroz što se provodi ono što sam rekao manjinska politika. Treća stvar koja je u zaključku, s kojom nisam potpuno suglasan je sljedeća, piše: pokazuje se veliki napredak i vidni iskorak. Ovo napredak se slažem, nisam siguran da je veliki. Ovo iskorak se slažem. Nisam siguran da je baš potpuno vidni. No dobro. S obzirom na to da je ovo izvješće, da se odnosi na 2005. i s obzirom na još jednu stvar koju smo imali na početku ove godine a to je da smo razmatrali izvješće za dvije godine u rikverc mi smo tek ovim izvješćem uspostavili jedan kontinuitet redovnog izvješćivanja o provođenju Ustavnog zakona ili malo šire da kažem o manjinskoj problematici u društvu. još jednu stvar hoću reći da Ustavni zakon donijet je 2002. Faktično od tada se ozbiljnije u društvu radi na onom što se zove manjinska problematika. Ili na rješavanju manjinskih problema na efektivniji način, recimo tako. Prije toga, prije toga imali smo mrvicu zaboravljenog stanja i to je dovelo do toga da su mnoga prava devastirana, da je bilo odsustvo afirmativne politike, da je proteklo puno vremena i da zapravo smo imali jedno, s gledišta razumijevanja manjina u odnosu na društvo i društva u odnosu na manjine relativno izgubljeno vrijeme. zato smo zapravo dobili na neki način zgusnutu problematiku u ovom vremenu i veliki teret koji moramo razriješiti. Ja ću ovdje navesti, navesti nekoliko stvari koje pojedinačno želim komentirati, a povodom ovog izvješća. prvo uz ono imamo dobra normativna rješenja izveden je zaključak da treba izraditi, u nastavku treba izraditi zakonodavni okvir. Mi smo ovdje imali na toj liniji. Imali smo dopunu ustavnog, Zakona o sudovima. Imali smo dopunu Zakona o državnim odvjetništvima. Imali smo dopunu Zakona o državnim službenicima i činovnicima i sad bi vjerojatno na tragu Ustava trebalo dopunjavati Zakon o policiji, možda i Zakon o poštama, šta ja znam o čemu? To je proizišlo iz tumačenja kako se Ustavni zakon na primjer o zapošljavanju ne može primijeniti ako to ne ugradite u poseban zakon koji u nekim pojedinim, u pojedinim oblastima društvenog života regulira to, regulira pitanje zapošljavanja u policiji na primjer. U sudovima i tako dalje. I sad, ajde da se načelno možemo složiti da je to tehnički važno, ali dobijemo sljedeću stvar. Primjena Ustavnog zakona s odgodom izgraditi zakonodavni okvir troši sljedećih 5 godina, možda i sljedećih 10 godina se ne razumije./ … Ja sam vrlo uvjeren da se negdje Ustavni zakon može praktično primijeniti na pitanju zapošljavanja bez ove dogradnje. Ovdje ću spomenuti jedan primjer koji je, koji je prije stanovitog vremena se dogodio povodom mog zastupničkog pitanja. Odgovor je bio: čovjek je tražeći zapošljavanje u sudu po kriteriju manjinske zastupljenosti ispunjavao sve uvjete, ali je pogriješio rečeno je. napisao je svoju nacionalnu pripadnost ali nije napisao da pripada manjinskoj zajednici kao da te dvije stvari nisu same po sebi potpuno istoznačne. I onda dobijete zapravo karikaturu od objašnjenja ali ta karikatura je zapravo praktičan primjer kako se to događa? I sad kad govorimo o ovom kažem zakonodavnom … /Govornik se ne razumije./ … ja se plašim da ćemo tražeći ugrađivanje svih ovih odredbi da bismo u osnovi proveli Ustavni zakon potrošili vrijeme uvjeren sam potpuno nepotrebno. Tu se naravno mogu izreći i neke krupnije kvalifikacije, ali ja ću se od toga uzdržati jer sada imate stav dok se ne provedu brojne promjene tamo neke druge ne možete provesti ustavni zakon. Drugu stvar koju koju hoću ovdje spomenuti. Oko učešća manjina u ostvarivanju nekog svog prava polazi se od od brojeva, polazi se od učešća u društvu i onda se polazi od popisa 2001. To je naravno legitiman podatak, popis je legitiman institut. Ali vi ćete vidjeti ovdje u izvješću piše da u Zadarskoj županiji popis 2001. ima 770 Srba i ja isto mislim da su se prevarili. Drugi primjer u Šibenskoj županiji gdje sam ja, imate u popisu 10 hiljada Srba, u naravi ih ima 15. I sada neću dalje licitirati. Ja govorim o tome ako u primjeni ustavnog zakona isključivo polazimo od toga što piše u popisu 2001. ne vidjeći što je život, onda ćemo zalutati. Onda ćemo zalutati. Brojni su primjeri u kojima imamo stranputicu baš na ovom pitanju i već sada. Na taj način kad zamijenimo brojeve mi zapravo uskraćujemo pravo konkretnim ljudima u konkretnoj veličini kršeći zakon na potpuno nezakonit način. Treća stvar koju ovdje spominjem to je ono što je kolegica Zdenka također spominjala, to je pitanje dvojezičnosti. Ja neću sada govoriti o tome ide, ne ide, ali reći ću vam jedan paradoks. Ima sredina koje su u svoj statut ugradile dvojezičnost, ima sredina koje to nisu uradile a imaju pravo na to. Međutim i jedna i druga sredina razmišlja na način, mi ćemo to ugraditi, ali mi to još ne možemo primijeniti. Znate to ćemo za godinu dana. Radi se o tome da ljudi razmišljaju na razborit način, nemaju atmosferu za primjenu tog zakona. Oni imaju vjerojatno pravo. Ali postoji za sve nas obaveza da se ta atmosfera mijenja jer i ona kazuje na nezrelost odnosa u toj sredini. Ja ukazujem zapravo na taj zadatak. Bilo dvojezičnosti sada ili je ne bilo sada. I ljudi koji vode lokalne sredine bi, jedan, dva, pet, sve jedno tko odgovara za lokalne sredine, morao bi pokazati senzibilitet na tom pitanju mnogo više nego što ga sada ima. Ja sam potpuno na čisto da se i to mora graditi, ali imam potrebu, ja mislim da se to mora vidjeti i na tome se mora raditi. raditi. Peta stvar, četvrta, nešto što naravno nije zadnje, svakako dolazi na prvo mjesto. To je ovo pitanje razvoja sredina u kojima su manjinci pretežno ili u većini. Prvo moram izreći konstataciju da su manjinske zajednice sada raspoređene upravo na sredinama, u sredinama kojima razvoj nedostaje. Naš odnos, dakle društveni odnos, usuđujem se reći čak i odnos Vlade u tom pitanju, prema razvoju tih sredina sada ne zadovoljava zato što su to zapušteni i zanemareni prostori, u velikoj mjeri zapušteni i zanemareni prostori. Može se stvar objašnjavati nemamo novaca, ali ovo zanemareni i ono zapušteni nisu financijske kategorije. Mogao bih čak i nabrajati poimenično sredine koje nemaju razvojnu podršku, nisu tamo samo manjinci nisu tamo samo manjinci i ja kada ovo kažem ne govorim samo u interesu manjinaca, ali ostavili smo sredine koje nemaju odgovarajuću razvojnu pažnju i Izvješće o provođenju ustavnog zakona usmjereno je na one kategorije, na formalne kategorije u provođenju zakona, na cifre, na neke formalne opservacije, nema u izvješću te brige što se tamo događa, što je s ovim razvojem, kakvi su odnosi, koje su reperkusije, što je danas, a što bismo htjeli sutra. Takve vrste opservacija, prognoza, brige nema i zato ovaj izvještaj doživljavam kao formalan i u njemu ne vidim brigu Vlade za položaj manjina u društvu, za odnose između manjine i većine i za tu obavezu kako ćemo stvari u nastavku razrješavati. Reći ću na kraju još jednu stvar koja se zove medijska prezentacija. Medijska prezentacija i manjina i priče povodom manjina. Uglavnom se o manjinama i njihovim problemima govori u senzacionalističkom smislu i to na način da se to interpretira kao slučaj, da se to, dakle ili se radi o manipulacijama ili se radi o prokazivanju manjina čak do mržnje, a a vi znate kao i ja, manjine su ranjive grupe i po broju i po statusu i po šansama i kad ih još prezentirate u najgorem mogućem svjetlu onda ste dobili antipropagandu. Zaključujem na sljedeći način. Ja priznam napredak ovim izvješćem, napredak u smislu da sada dobijemo redovnija izvješća i nešto sadržajnija, ali i dalje sam nezadovoljan, i dalje smo nezadovoljni stavom stavom Vlade kroz, dakle stavom koji čitam kao manjinsku politiku koja u pozitivnom smislu u ovom izvješću izostaje. Hvala vam

Štovani predsjedniče, gospođa državna tajnica, kolegice i kolege. Pododbor je na svojoj sjednici održanoj 8. studenog 2005. godine razmatrao problem izvještavanja o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina sukladno članku 37. Ustavnoga zakona. Pododbor je tada konstatirao da iako je Ustavni zakon na snazi gotovo 3 godine, iako postoji obveza Vlade da svake godine najmanje jednog podnese Hrvatskom saboru izvješće o provedbi Ustavnog zakona i utrošku sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, da to Vlada nije učinila ni u 2003. ni u 2004. godini. Iz tog razloga pododbor je predložio odboru da razmotri spomenuti problem te da izvijesti predsjednika Hrvatskog sabora o neizvršavanju zakonske obveze Vlade iz zaključaka Sabora. Sa zadovoljstvom moram konstatirati da se nakon toga situacija s izvještavanjem značajno popravila. Početkom 2006. godine Vlada je i dostavila Izvješće o ostvarivanju Ustavnog zakona u 2003. i 2004. godini koje je raspravljeno na 19. sjednici Sabora 17. ožujka ove godine. Sabor je tada zaključio da prihvaća izvješće Vlade, ali da ujedno zadužuje Vladu da najkasnije do 30. lipnja ove godine podnese izvješće o ostvarivanju Ustavnog zakona u 2005. godini s tim da se u tom izvješću izjasni o primjedbama i prijedlozima iznijetim u saborskoj raspravi o Izvješću za 2003. i 2004. godinu. Kao što se vidi, Vlada je Izvješće za 2005. godinu dostavila 29.6. ove godine, dakle, u roku koji je utvrdio Hrvatski sabor. Time su, da tako kažemo, izvršeni svi dosadašnji dugovi Vlade u svezi sa izvještavanjem Sabora i stvoreni uvjeti da se ubuduće za ovu i naredne godine izvješća Saboru podnose pravovremeno. Pododbor za prava nacionalnih manjina je posebno ukazao na sljedeća pitanja. Problemi oko izbora i funkcioniranja Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Neostvarivanje zakonom zajamčene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina, čak i onim slučajevima gdje to nije vezano s posebnim financijskim izdacima, npr. isticanje dvojezičnih naziva mjesta. Zatražena je detaljna analiza ovog problema i poduzimanje učinkovitih mjera. Problem zastupljenost nacionalnih manjina u tijela Državne uprave, pravosudnim tijelima i tijelima uprave jedinica lokalne i područne samouprave. Potreba modificiranja postojećih modela odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, imajući u vidu preopterećenost učenika iz redova manjina, što ih dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na ostale učenike. Potreba da se u ovim izvješćima Vlade buduće obrade i problemi uvjeta života na područjima tradicionalno naseljenim manjinskim stanovništvom. Zatraženo je također da Vlada izvijesti Sabor o tome što će poduzeti u cilju razrješavanja pitanja na koje je ukazano u preporukama odbora ministara Vijeća Europe od 7. rujna 2005. godine. Tendencija osjetnog smanjivanja broja govornika manjinskih jezika, problemi nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina, nezadovoljavajuća uporaba dvojezičnih obrazaca, dvojezični nazivi mjesta, učinkoviti nadzor izvršavanja obveza lokalne samouprave u oblasti manjinskih prava od strane središnje vlasti, problem pristupa i tretiranja manjina i manjinskih jezika u medijima, posebno na televiziji i radijskim postajama. Mada Izvješće u znatnoj mjeri obuhvaća pitanja od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj zacrtani ciljevi ovoga dokumenta previše su uopćeni i ponavljani. Očekivao sam dokumenat koji će poduzimati konkretne korake na poboljšanje položaja pripadnika nacionalnih manjina. Nažalost, područja gospodarstva te povratka i obnove ne mogu biti obuhvaćeni izvješćem o primjeni Ustavnog zakona, budući da ta pitanja i nisu predmet uređivanja Ustavnog zakona. Mišljenja sam da Vlada i nadležna tijela moraju utvrditi u provođenju Zakona smjernice za učinkovitije ostvarivanje manjinskih prava. Promatrajući ukupnu političku i socijalnu situaciju u Republici Hrvatskoj iako je evidentno da je tijekom 2005. godine ostvaren napredak u ostvarivanju manjinskih prava, činjenica je da u provođenju Ustavnog zakona ima još dosta otvorenih pitanja i da ostvarivanje nekih manjinskih prava treba uložiti velike napore da bi primjena Ustavnog zakona i zaživjela. Hvala. Hvala. Poštovana zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Poštovani predsjedniče, uvažena tajnice, kolegice i kolege. Znam da je koncentracija popustila, da je tema za neke nezanimljiva, ali ja ću si ipak dozvoliti ponoviti neke stvari. Govorila sam o kulturi i kulturnom amaterizmu kroz kulturnu autonomiju u cilju zadržavanja ustvari vlastitog identiteta, njegovanje svoje kulture. da se za to troše velika sredstva. Svi skupa kada se nađemo govorimo o multikulturalizmu, govorimo o bogatstvu različitosti. Nažalost, ja vam moram prenijeti poruke sa terena da manjinci se osjećaju sami, da od multikulturalizma ostaje vrlo malo i da nema zajedničkog prožimanja kulture, da nema zajedničke tolerancije i pristupa takvim problemima na terenu. Bojim se da će nam se ponoviti nizozemska situacija kada je bio ubijen Van Gogh, kada se tamo pokazalo da zaista 2, 3 kulture žive paralelno jedna pored druge i da je dovoljno samo jedna mala iskrica koja može stvoriti probleme i koja tada ukazuje u stvari da svi mi manjinci živimo u svome svijetu, da pokušaji da zajedno uspostavimo bliže kontakte i da gradimo nekakav interkulturalizam, nažalost vrlo često završava ipak samo na htijenjima manjina, a većina zatvara vrata misleći time da kada je dala sredstva da je time proces završen. No nisam se javila da govorim o tom segmentu već prije sveg ponovit ću segment problema dvojezičnosti, problema službene uporabe jezika. Ne znam tko je autor ovog izvješća ali mislim da je neprimjereno i nedostojno u ovakvom aktu da stoje stvari koji se uopće ne tiču zakona i dvojezičnosti, jer govoriti zna se da se dvojezičnost ili službena uporaba manjinskog jezika provodi u tijelima jedinica lokalne samouprave, pred državnim sudbenim tijelima u 1. stupnju, zna se kako se ispisuju žigovi, naslovi, itd., međutim o tome na stranici 20. nema ni riječi, već je rečeno da se u iks, ipsilon naselja, da ovdje ne zamaram vas, je propisana dvojezičnost gdje nema niti jedne jedine institucije. Prema tome, pisati to u ovom izvješću zaista je nepotrebno. Jednako tako konstatacija da se u Daruvaru na cijelom području omogućava uporaba češkog jezika. Ja ću ponoviti ono što sam već ovdje rekla, gospodo privatna i javna uporaba jezika je slobodna i po Ustavu i po međunarodnim aktima, nažalost službenu uporabu propisuje Zakon o službenoj uporabi jezika i trebalo bi voditi računa da zaista kad izvješćujemo gdje je manjinski jezik u službenoj uporabi, da obratimo upravo pozornost na to. Zašto nema osobnih iskaznica, zašto nema dvojezičnih naziva, zašto nema niti sudskih, odnosno vođenja sudskih akata dvojezično? Nema zato jer to ta tijela ne žele, odbijaju i normalno ljudi onda se pomire sa time i zato mi još gore zvuči ovaj zaključak, odnosno ponovo zvuči tako da samo želimo u stvari rješavati proforma, a nikako u praksi. Jer kako objasniti da u predstojećem razdoblju da će Vlada nastojati u suradnji s udrugama nacionalnih manjina osmisliti kampanju potpore korištenju manjinskih jezika u službenim postupcima i jačanju svijesti nacionalne manjine o potrebi očuvanja vlastitog jezika kao značajnog elementa svog kulturnog identiteta kad i tamo gdje postoji stoljetno pravo, gdje je to neosporno, zakon se ne provodi, Središnji državni ured ne provodi nadzor, Vlada ne poduzima ništa. Prema tome, složit ću se sa kolegom da, koji je govorio preda mnom, kolegom Gajica, da zaista forma je dobra, zakon je dobar, implementacije i manjinske politike na terenu nema. Stoga bih još jednom zaista pozvala da kada pišemo o tome, da zaista vodimo računa da to bude u duhu zakona. Ovdje se spominju Slovaci, spominje se Josipovac gdje kaže ugrađeno je u statut ali se ne provodi. Pa netko je morao postaviti pitanje zašto se ne provodi, nije dovoljna samo konstatacija ugrađeno je u statut. Očito postoji razloga zašto se ne provodi. Ja se slažem da možda i sama manjina to ne želi, ali onda je trebalo reći da ta i ta manjina ili ta i ta sredina nema interesa, da to neće provoditi, da je to onda i nepotrebno ugrađivati u njihove statute i zaista povesti računa da jednom znamo gdje to pravo postoji, gdje to pravo se ne želi konzumirati, odnosno tamo gdje se želi, a postoje prepreke administrativne, da se to zaista i riješi. Želim nešto reći još i o elektronskim medijima. Ponovo ću se složiti s time da zaista legislativni okvir je vrlo dobar. Mi smo i u Zakonu o HRT-u ovaj problem definirali, mi smo jednako tako to definirali i u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, da ne kažem da smo taj problem definirali i kada smo govorili o medijima, odnosno o Fondu za razvoj pluralizma, nažalost ni ovdje taj segment nije kvalitetno odrađen. Nije odrađen zato što ne postoji volja, niti Vlade niti jedinica lokalne samouprave da se to riješi, jer vjerujte ponovo ponavljam nekada je za to potrebno vrlo malo sredstava koje se čak i mogu naći odnosno postoji i u fondu, postoje na određenim mjestima, ali jednostavno ne provodi se zakon, ne postoje sankcije i mislim da će to u dogledno vrijeme stvoriti još veće probleme jer na to nas, evo mi smo i u drugom izvješću, a ovdje je već spominjano treće koje je provelo Vijeće Europe, a radi se o Povelji o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika, i tada bili upozoreni na segmente koji zaista u Hrvatskoj se ne poštivaju, znači niti po legislativi koja je donijeta u Hrvatskoj, ali jednako tako i u onom dijelu po kojem nam obvezuje Povelja. Tamo je točno definirano 6 odnosno 7 jezika ako se razdvoji rusinski i ukrajinski, o kojima je potrebno voditi računa na koji način ih štititi. Mislim da evo ponovit ću i dio onoga što sam već rekla da jedini segment koji je pozitivan i koji zaista možemo istaknuti, normalno problemi uvijek u praksi postoje, je školstvo koje u edukaciji čini dosta, ali opet ovisi od sredine do sredine što ne bi trebalo biti ako je zakon jedinstven, ako je zakon koji trebaju primjenjivati svi, a ne samo neki. Prema tome, kažem, školstvo i jezik svakako u tom dijelu se radi puno, ali mediji su zakazali u potpunosti i još jednom apeliram da kroz ovo izvješće da to bude jedan od možda i zaključaka i ukazivanja da se u području elektroničkih medija treba učiniti više. Ne izvješćivanju o manjinama, već izvješćivanje na jeziku manjina, a onda zasigurno se zna da će to biti i tema manjinska jer ako ne možemo postići standarde koje smo imali do '90. godine, onda je teško da možemo govoriti o nekim višim standardima. Mi smo do '90. godine imali kronike na manjinskim jezicima, one su zauzimale pol sata tjedno ovisno o manjini, ali te kronike ipak su bili živi jezik manjina koji je činio i ovaj drugi segment, kulturni segment, normalno jer bez jezika nema niti nadogradnje kulture, tradicije i svega onoga što je s tim povezano. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Kruno Peronja, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovana gospođo državna tajnice. Upravo je pred nama izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu za potrebe nacionalnih manjina za 2005. godinu. Naime, odredbom članka 37. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina dužnost je Vlade Republike Hrvatske da najmanje jedan put godišnje podnosi ovom časnom Domu izvješće o provođenju ustavnog zakona i o utrošku sredstava koja su u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Naime, iz ovog temeljitog izvješća vrlo jasnog i preglednog stvorena je pretpostavka u prvom redu zakonodavna, da bi se stvorilo još bolje i tolerantnije ozračje u svim dijelovima Republike Hrvatske da doista sve one manjine osjećaju Hrvatsku kao svoj vlastiti dom, kao svoju vlastitu državu i da nema nikakvih razlika u bilo kakvim pristupima, bilo društvenog života, bilo političkog, bilo kulturnog i onog koji nam svima život znači od športa pa do ekologije. Naravno, da upravo je ukupna politika Vlade temeljem ovog izvješća prema različitim aspektima društvenog života došla i do izražaja problematika nacionalnih manjina. Ona je šira nego što to određuje ustavni zakon jer izvješća o provođenju ustavnog zakona i utrošku sredstava izrađenog proračuna odnose se na samo ostvarivanje prava zajamčenih pojedinim odredbama ustavnog zakona. Ono što bi svakako trebalo istaknuti jeste da i odredba ustavnog zakona i odredbe posebnih zakona kojima se uređuju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina moraju se a i tumače se svakim danom sve to više i primjenjuju sa svrhom poštivanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda te razvijanju razumijevanja solidarnosti i snošljivosti i dijalogu uopće među njima. Naravno da preko noći postići idealnu solidarnost, razumijevanje i svekoliku snošljivost nije moguće u prvom redu radi razvoja svih ostalih društvenih sfera društvenih sfera u kojima trebamo još dodatne napore uložiti. Provedba ustavnog zakona predstavlja i provedbu obveze iz međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka. U prvom redu …/Govornik se ne razumije./… konvencije o pravima nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. Naravno da ovaj tekst izvješća obuhvaća svekolika područja znanosti, obrazovanja, kulture, državnu upravu, lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu, pravosuđe, posebne programe i područje rada savjeta za nacionalne manjine. Upravo stoga i danas smo imali prigodu raspravljati kako je to na jedan moderan upravo u duhu ovog izvješća riješio, predlaže riješiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi. Pa ću ja i citirati taj članak koji zorno govori o modernom pristupu i vrlo rekao bih razumljivom i snošljivom pristupu za sve one koji se osjećaju manjinskim narodom u Republici Hrvatskoj. "Općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan ima zamjenika koji se bira na općim izravnim izborima sukladno posebnom zakonu. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, članka 9. u jedinicama lokalne odnosno područne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predsjedničkom tijelu jedinica lokalne i područne samouprave odnosno jedinicama lokalne i područne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan ima 2 zamjenika. U jedinicama lokalne odnosno područne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predsjedničkom tijelu jedinica lokalne i područne samouprave. Drugog zamjenika bira predstavničkog tijela bira iz redova pripadnika nacionalne manjine odnosno iz redova hrvatskog naroda u jedinicama lokalne i područne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva. Upravo ovakvo normativno rješavanje je preduvjet da bi se mogao razvijati upravo duh ovih naših izvješća. Ono što je najvažnije naglasiti jeste da se i u općinama, gradovima ali i županijama ostvare sve pretpostavke kako bi se prava manjina predviđena rečenim zakonskim propisima mogli doista i realizirati. i ovo izvješće pokazuje da na taj način treba krenuti dalje jer ono je kvalitetnije nego što je to bilo prethodnih godina a vjerujem da ćemo težiti upravo oživotvorenju svih onih situacija koje se na područjima općina, gradova i županija pokazuju kako bi ih mogli najprije zakonodavnim okvirom riješiti a na kraju krajeva onda stvoriti doista osjećaj snošljivosti i međusobnog međusobnog razumijevanja u potpunom visokom i najvišem stupnju. Stoga vjerujem da ovo izvješće treba u cijelosti prihvatiti a sve one korisne sugestije iz do sad provedene rasprave a vjerujem i one koje će sljediti mogu se ugraditi u jedno od idućih izvješća. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Niko Rebić. Inače isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo državne tajnice, kolegice i kolege. Dobili smo izvješće o provedbi ustavnog zakona, zapravo dostavljanjem ovoga izvješća Vlada Republike Hrvatske izvršava svoju obvezu utvrđenu Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i zaključku Hrvatskog sabora iz ožujka ove godine kojim je Sabor zadužio Vladu da do 30. lipnja podnese Izvješće o provedbi ustavnog zakona u 2005. godini. Kada raspravljamo o obvezi Vlade da jednom godišnje podnosi izvješće treba naglasiti da je ova Vlada riješila višegodišnje zaostajanje u izvještavanju Sabora o ostvarivanju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina a samim time stvoreni su uvjeti da se buduća izvješća podnose pravovremeno a to znači jednom godišnje kako je propisano zakonom. Iako izvješćem ne može biti obuhvaćena cjelovita politika Vlade Republike Hrvatske u odnosu na nacionalne manjine nego samo onaj dio koji govori o provođenju ustavnog zakona i utrošku sredstava iz državnog proračuna koji se odnosi samo na ostvarivanje prava zajamčenih pojedinim odredbama zakona. Ipak širina koja je dana u izvješću a koja obuhvaća od područja znanosti, obrazovanja, kulture, uprave, lokalne i područne samouprave, pravosuđa pa sve do se ne razumije./… govore o kvaliteti izvješća koje nam je Vlada dostavila. Izvješće koje smo dobili je zapravo ono što treba i biti realan i detaljan opis činjeničnog stanja, zato se razlikuje od svih dosadašnjih izvješća a neusporedivo je kvalitetnije od izvješća koje je Vlada dala za 2004. godinu. Iz izvješća je vidljivo da je sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanje u lokalnim poslovima unatoč dobrim primjerima pojedinih gradova i općina i županija pa i nije baš najbolje jer je još dosta onih jedinica lokalne samouprave koje nisu uskladile statute sa Ustavnim zakonom niti osigurale sredstva za uvjete rada rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Ipak, savjet za nacionalne manjine pozitivno je ocijenio zalaganje Vlade Republike Hrvatske na provođenju Ustavnog zakona. Savjet za nacionalne manjine upozorio je tijela državne vlasti na nedovoljnu zastupljenost pripadnika manjina u tijelima uprave i pravosudnim tijelima kako se ne vodi službena evidencija o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima treba donijeti provedbene propise koji će to omogućiti. I u tom smislu podržana je ocjena Vlade i od savjeta i od Odbora za ljudska prava da su donošenjem nekoliko zakona, Zakona o sudovima, Zakona o državnim službenicima itd. stvoreni preduvjeti za ostvarivanje toga manjinskoga prava u praksi što podrazumijeva stalan nadzor središnjih državnih tijela nad provođenjem zakona. Iz izvješća je vidljivo da su u 2005. godini sredstva namijenjena za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina povećana u odnosu na 2004. godinu za 11% što znači da je za ostvarivanje kulturne autonomije nevladinih udruga odobreno 24,5 milijuna kuna. Ono što bi trebalo posebno istaći i što u izvješću zauzima značajno mjesto kada je u pitanju ne samo provođenje Ustavnog zakona nego poboljšanje uvjeta življenja i standarda života nacionalnih manjina a to je provođenje nacionalnog programa za Rome i akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma. Od donošenja Nacionalnog programa za Rome Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva aktivno se uključila stvarajući uvjete za sustavno provođenje programa zalaganjem državnih dužnosnika u promoviranju prava Roma rezultiralo je pozitivnim odnosom javnosti i građana Republike Hrvatske prema romskoj populaciji u našoj zemlji. Brojni seminari i radionice koji su održani za edukaciju i prosvjećivanje Roma nisu prošli nezapaženo i u Europi. Tako je predstavnik Vijeća Europe poslao pismo potpredsjednici Vlade u kojem čestita Vladi Republike Hrvatske na dobrom napretku koji je postignut u provođenju Nacionalnog programa za Rome te kaže da je tijekom čestih posjeta Republici Hrvatskoj svjedok velikog napretka koji je postignut u unapređenju položaja romske nacionalne manjine u Hrvatskoj i napora koji su za to poduzeti. Na kraju, Izvješće o provedbi Ustavnog zakona i o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ukazuju na stalne napore koje Vlada Republike Hrvatske ulaže u skladu sa financijskim mogućnostima da bi osigurala cjelovito ostvarivanje prava nacionalnih manjina. I zaključio bi, Bog dao da Hrvati u susjednim zemljama imaju bar djelić prava, bar trećinu prava koje ostvaruju nacionalne manjine u Hrvatskoj i zato mislim da ovo izvješće treba prihvatiti. Hvala.

Prije svega, izvještaj koji diskutiramo odnosno o kojem raspravljamo danas je svakako bolji nego onaj o kojem smo raspravljali prošle godine. Ali, kao što je već ovdje rečeno još uvijek nije onakav kakav bi zapravo u cijelosti trebao biti. I u tom pogledu može se reći da taj izvještaj ovako kako je sročen i po načinu kako je sastavljan i po elementima koje je u sebi uključio i u načinu kako je obrađivao pojedine teme na neki način ilustrira našu ukupnu manjinsku politiku, odnosno bolje bi bilo rečeno ilustrira realno stanje manjinske politike kakvo Vlada ima u tom području odnosno u toj sferi. I taj izvještaj dakle nije naprosto tehnička stvar. On je jedan dokument koji pokazuje realno stanje prakticiranja manjinske politike od strane Vlade i onako kako ona to vidi i onako kako se to ostvaruje. Ono što sam rekao na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih zajednica ponovit ću i ovdje u jednom dijelu. Neobično je da o ovako važnoj materiji, o ovako važnoj problematici mi raspravljamo u Hrvatskom saboru uz svo dužno poštovanje prema državnoj tajnici gospođi Bagić koja svakako spada među veterane ove problematike u Vladi i ne samo ove nego cijeloga seta pravne problematike. Neobično je da nema viših predstavnika Vlade pri raspravi o ovom izvještaju, pogotovo ima li se u vidu činjenica da su manjinski zastupnici važna komponenta u politici ove Vlade. I ako se misli da je ovaj izvještaj ovako sastavljen dovoljan za prakticiranje te politike ako se misli da su sami govori manjinskih zastupnika o ovoj tematici dovoljni za tu tematiku kao zapravo dominantnih govornika o ovoj tematici danas u Saboru onda to nije dobar indikator. Nije dobar indikator iz dva razloga. Prvo, ukoliko doista hoćemo podići nivo političke kulture u ovoj tematici i ovoj problematici onda ona zaslužuje nešto veći i nešto širi angažman nego što ga mi ovoga trenutka imamo i to angažman koji naravno nije samo prigodničarskoga karaktera i nije samo deklarativnog karaktera nego i stvarnog i sadržajnog karaktera. Ako je manjinska politika jedna važna i bitna sastavnica kako današnje tako i sutrašnje hrvatske politike onda sasvim sigurno zavrjeđuje da vodeći ljudi ove politike čuju o tome nešto o čemu se govori u ovom izvještaju odnosno o čemu se izvještava u ovom izvještaju. I ja se nadam da će iduće godine se okolnosti u ovom pogledu promijeniti. Drugu stvar koju bih htio kazati oko ovoga izvještaja on je bogatiji sa informacijama, bogatiji sa sadržajima ali potpuno neujednačen kada je u pitanju sadržaj. posvećuje se brojne stranice stanju manjinskih vijeća u pogledu nekih faktičkih prikaza a istovremeno se prema jednom važnom segmentu manjinske politike prema kulturnoj autonomiji u koju ulaze različiti aspekti obrazovne i jezične i kulturne i medijske i svake druge politike posvećuje svega nekoliko redaka. To mi se naprosto ne čini normalnim. I mislim da bi toj stvari trebalo posvetiti znatno više pažnje. Iz kojeg razloga? Navest ću dva primjera. Navest ću primjer neophodnosti obrazovanja za multikulturalnost i neophodnosti obrazovanja za multikulturni i povijesni i književni i jezični identitet koji Hrvatska ima a u kojem naravno manjinske zajednice bez obzira koliko male bile participiraju od nacionalne do lokalne razine. Doprinose od nacionalne do lokalne razine. Ovaj izvještaj bi mogao barem ilustrirati to stanje, barem bi mogao ilustrirati te elemente multikulturalnosti ali on ga nažalost ne ilustrira. S druge strane navest ću još jedan primjer. Hrvatska je naravno i multikonfesionalna država. Iako je ta materija regulirana drugim posebnim zakonima ali je to također znatno povezano sa manjinskom problematikom i manjinskim identitetom. I sasvim bi bilo dobro kada bi se iz ovoga izvještaja mogao čitati i primijetiti taj duh multikonfesionalnosti. Danas smo imali prilike vidjeti povodom Dana općine Gvozda ili Vrginmosta kako se to donedavno zvalo to mjesto, da pri obilježavanju toga dana osim načelnika općina, predstavnika drugih razina lokalne vlasti i susjednih općina imamo naravno prisutne i svećenike i jedne i druge, ne znam da li i treće konfesije. To se ne događa na svim drugim mjestima, a čini mi se da je nekako prirodno i da je najprirodnije. ono o čemu je već ovdje čini mi se netko govorio, možda doktor Josipović a to je da mi zapravo u ovom izvještaju nemamo nekoga općega ocjene ocjene općega prikaza, općega viđenja u kakvim se to okolnostima zapravo ostvaruje manjinska politika. Da li se mogućnosti normativno regulirane Ustavom i ustavnim zakonom i drugim zakonima ostvaruju u povoljnim okolnostima ili ili se ostvaruju u nekim nepovoljnim okolnostima koje mogu biti realnost iz bilo kojeg razloga a mi trebamo učiniti da se one promijene. Na primjer vrlo važna komponenta jeste javni i medijski prostor. Do koje mjere javni i medijski prostor doprinose tom stvaranju manjinske kulture kao sastavnice hrvatskoga društva? Do koje mjere se razumije manjinske identitete kao sastavnicu općeg hrvatskog nacionalnog identiteta i da li doista ključni kreatori javnoga mnijenja kao što su pojedini dnevni listovi ili pojedine nacionalne televizijske kuće tome doprinose ili tome debelo odmažu kao što se može primijetiti unatrag nekoliko mjeseci u nekim slučajevima? Dakle umjesto da doprinose razumijevanju manjinske problematike, integraciji manjina događa se zapravo suprotno i obrnuto. I htio bih kazati iz ovoga izvještaja se ne da vidjeti do koje mjere i kako, na koji način i većinski narod i pripadnici manjinskih naroda, manjinskih zajednica prevladavaju teškoće u onom što se zove kreiranje nove politike u Hrvatskoj čija sastavnica je i manjinska politika. Ja bih volio kada bi ti budući izvještaji, reklo bi se bili manje faktografski a dobro je da su bogatiji faktima jer prošle godine nisu bili ni toliko, a da su više analitički. Da više pokazuju kompleksnu sliku stanja manjinske problematike, uvjeta unutar kojih se ostvaruju nego što je to sada slučaj. I da se u toj problematici više pri pripremanju izvještaja razgovara sa manjinskim, ključnim manjinskim institucijama i da onda nakon toga zapravo dođe do stvaranja neke slike koja bi sasvim sigurno bila značajan doprinos raspravi koja danas sasvim sigurno nije bila loša. Bila je sadržajna, bila je pozitivna a mogla bi biti sa jednim takvim izvještajem ne samo sadržajna i pozitivna nego bi mogla biti iznimno produktivna. Zahvaljujem.

ja ću samo istaknuti nešto što još nisam rekao u svome prethodnom raspravljanju. Naime da oni mehanizmi koji već postoje u zakonu, a to jest mjerodavnih tijela, nadzor nad rad općinskih, gradskih i županijskih, predstavničkih i drugih izvršnih tijela trebaju još više odigrati onu ulogu koji im se doista sa ovim postojećim zakonima, propisima a to je u smislu da se stvori unatoč propisima koji već egzistiraju, zakonodavnom okviru koji već je doista je doista donesen da se stvori ozračje u praksi počevši od svih proslava dana općina, gradova i županija pa na više da doista bude to jedan svečani defile svih različitosti koje uopće mogu postojati u jednoj razvijenoj i uljuđenoj zemlji koja želi doista svim građanima boljitak, sreću i zadovoljstvo. Naravno to će biti poticaj da manjinski narodi koji žive u Republici Hrvatskoj pomognu stvoriti takvo ozračje i u onim zemljama gdje Hrvati predstavljaju manjinu i vjerujem da upravo ovaj časni Dom, Hrvatski sabor mora odigrati tu valjanu ulogu. Naravno htio bih istaknuti ono što nam nedostaje u medijima. Mislim da i mediji trebaju jednu korisnu ulogu upravo u stvaranju tolerantnog, snošljivog ozračja stvarati u svojim emisijama poglavito javna televizija i to na onim udarnim emisijama koja mora pokazati i na djelu, tj. prikazivanjem svih onih važnih događaja iz kulture, športa dotičnog naroda da se može i to pokazati. Ono što ustavnim zakonom nije obveza, a ova hrvatska Vlada radi više nego ostale do sada, govori se i o stvaranju gospodarskog razvitka povratak i obnovu zapravo razrušenih kuća dotičnih manjinskih, pripadnika manjinskog naroda da i to se radi unatoč tome što u ovom izvješću nisu obuhvaćeni. Htio bih ukazati i na želju da hrvatska Vlada ne samo poštivajući i realizirajući obveze koje joj stvaraju ustavni zakon, razne konvencije, međunarodni propisi, ali i doneseni zakoni mora i dalje raditi upravo na ovim gospodarskim stvarima što ona doista radi i velikim naporima se stvaraju pretpostavke i za zapošljavanje, ali i za sve one stvari što se tiče državne uprave pravosudnih tijela. Ono što bih istaknuo, a neki od govornika su čini mi se doista dobronamjerno ali neutemeljeno spomenuli jezik u pravosudnim tijelima, poglavito sudovima. Imam prigodu reći iz svoga vlastitog iskustva da mnogi manjinski narodi ne žele se koristiti svojim materinjim jezikom nego mada i lošije razumijevajući hrvatski jezik upravo žele pokazati i tim dijelom da žele, da se postupak vodi i na hrvatskom književnom jeziku. To je ono što se u nekim sredinama događa ne zbog toga što bi netko snosio neku posljedicu ili što bi bio prisiljen nego jednostavno što je stvoreno takvo ozračje da se gotovo minimalne i tolerantne razlike ukazuju, stoga se ne koristi i onim pravom koje mu po zakonu i ustavnom zakonu pripadaju. Vjerujem da ćemo svi zajedno napraviti više i za naše manjine u Republici Hrvatskoj i da ćemo zajedno sa manjinama koje žive u Republici Hrvatskoj napraviti i za Hrvate koji žive u drugim zemljama gdje su Hrvati u manjini.

drago mi je da je prepoznat napor i koji je učinjen u ovom drugom izvješću. To svjedoči da ćemo s kontinuitetom nadamo se, biti sve bolji. Zato uz prepoznavanje ovog pomaka i ove kritike koje su date na ovo izvješće su doista dobrodošle, jer pokazuju da moramo sa dužnom pažnjom pristupati ovakvim izvješćima koja ovdje je to rečeno kad su, po samoj svojoj definiciji kad su izvješća uvijek jesu nekako formalna. U svakom slučaju ovo izvješće govori o izvješću o provedbi ustavnoga zakona i utrošku proračunskih sredstava pa zbog toga možda se previše pažnje poklanja samo utrošku proračunskih sredstava. S druge strane ovaj zakon nije cjelovit jer on obrađuje primjenu ustavnoga zakona i on naznačava ono temeljno što jest načelo toga zakona i provedba onoga što je ustavnim zakonom propisano, dakako i drugim segmentima osim u gospodarskim segmentima se može promatrati u ukupnosti ova uspješnost politike Vlade prema manjinama jer izvješće budući uvijek na neki način formalno i suhoparno, možda dijelom, manjim dijelom u tim prikazu stanja i utrošku sredstava u tim brojkama bi mogao odražavati politiku ukupnoga društva pa onda i Vlade, ali čini mi se da ni jedno izvješće ne može u cijelosti pokazati taj cilj i udovoljiti tom zadatku niti bi to trebao zato što se uspješnost društva prema pojavama u ovom slučaju, odnosno prema određenim kategorijama građana u slučaju prema nacionalnim manjinama pokazuje osobito u svakodnevnom životu i u reakcijama na pojedinačne situacije koje se mogu pojaviti. u tom smislu ako negdje postoji na neki način nespremnost ili čak možda neznanje sredine, lokalne sredine na to treba reagirati. Na to trebaju reagirati kako lokalne sredine tako i Vlada primjerice u upravnim tijelima kod provođenja upravnog nadzora u sudskim tijelima doista ako se to ne poštuje. Ovdje je bilo je bilo izrečeno nekoliko kritičkih tonova na sudove. Ja sam pročitala ponovo ovaj dio izvješća i on kaže da doista recimo na području Istarske županije nadležnost Županijskog suda u Puli nije bio zapravo ni jedan zahtjev da se vodi postupak na jeziku nacionalne manjine. Sudovi su dužni to zabilježiti i upozoriti stranku i zapisnički konstatirati. Prema tome lako je u takvim situacijama uočiti da nešto postoji i reagirati i to jest dužnost na razini Vlade, Ministarstva pravosuđa i tako bi trebalo onda i i postupati. Prema tome zahvaljujem na, kako na podršci i pozitivnim reakcijama na ovo izvješće tako i na ukazivanju onoga što bi ubuduće ovo izvješće